Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram sednicu Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika konstatujem da sednici prisustvuje

i izuzetno, za subotu, dakle mimo dana utvrđenog u članu 87. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, zbog potrebe da što pre razmotrimo predlog zakona iz dnevnog reda ove sednice.Dostavljeni su vam zapisnici Četvrte i Pete sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u ovoj godini, i zapisnici Sedme i Osme Posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.Prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Zapisnik Četvrte sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini, održane 18, 19, 22. i 23. maja

godine.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, uz saziv Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, koje je sazvano na zahtev 152 narodna poslanika, saglasno članu 106. stav 3. Ustava Republike Srbije, članu 48. stav 3. stav 3. Zakona o Narodnoj skupštini i članu 249. Poslovnika Narodne skupštine, dostavljen vam je zahtev za održavanje vanrednog zasedanja, sa određenim dnevnim redom sadržanim u tom zahtevu.Određen

da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članu 157. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima.Da li predlagač, narodni poslanik dr Aleksandar Martinović, želi reč?Izvolite.Reč ima predlagač Aleksandar Martinović. Dame i gospodo narodni poslanici, dozvolite mi da na početku čestitam svim građanima Srbije činjenicu da je Srbija, makar na jedan dan, juče, zaista u pravom smislu te reči, postala centar sveta. Uspeli smo da u Beograd dovedemo i zapad i istok, i sever i jug,

Zahvaljujem se gospođo Gojković.Dakle, uspeli smo da dovedemo u Beograd najveće i najznačajnije svetske državnike, da praktično u Beogradu ujedinimo i zapad i istok, da ujedinimo ceo region, bili su prisutni lideri iz svih zemalja bivše Jugoslavije, i juče se pokazalo, po ko zna koji put, da je predsednik Republike Aleksandar Vučić da je Srbija, da su građani Srbije zaista u pravom smislu te reči stub stabilnosti, i političke i ekonomske i bezbednosne, na području zapadnog Balkana.Zato želim da se zahvalim svim građanima Srbije na tome, jer su svojim glasovima na izborima koji su održani 2. aprila omogućili da Srbija, između ostalog, postane to to što je danas, jedna moderna, uređena zemlja, zemlja koju poštuju svi u svetu, zemlja koja vodi suverenu i nezavisnu politiku i koja je zbog toga cenjena i u Moskvi, i u Vašingtonu, i u Briselu, i u Pekingu.Što

se tiče Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima, formalni predlagač ovog zakona sam ja, suštinski iza ovog predloga zakona stoje, pre svega poslanici koji su u Narodnu skupštinu izabrani sa izborne liste Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje, njih 129, i naravno iza ovog Predloga zakona stoje i naši politički prijatelji i politički saveznici koji će glasati, ne samo za ovaj Predlog zakona, nego i za novu Vladu Republike Srbije na čelu sa gospođom Anom Brnabić, koja treba da bude izabrana tokom sledeće nedelje.Ukratko nedelje.Ukratko ću izneti nekoliko osnovnih stvari vezanih za Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima.Dve su najvažnije. Formira se novo ministarstvo, Ministarstvo zaštite životne sredine, koje do sada formalno nije postojalo, ali je postojalo kao jedan resor, odnosno kao jedan sektor u okviru Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.Mislim da ne treba trošiti mnogo reči o tome koliko je zaštita životne sredine i koliko je važno da se Republika Srbija u punom kapacitetu uključi u ovu veoma važnu oblast.Zaštita životne sredine je jedno od onih pitanja oko kojih postoji manje, više konsenzus između država, jedno od pitanja između kojih postoji konsenzus i na nivou međunarodne zajednice.Životna sredina se danas štiti, kako nacionalnim zakonodavstvom, tako i brojnim međunarodnim konvencijama, a najveći broj tih konvencija je upravo ratifikovala Republika Srbija, i mi smo na taj način dali svoj doprinos kao država zaštiti životne sredine. Dali smo svoj doprinos borbi protiv klimatskih promena, dali smo svoj doprinos svim onim poremećajima u prirodu koje je prouzrokovao čovek različitim svojim aktivnostima i delatnostima, a pre svega u oblasti industrije, a nažalost poremećaji u prirodi direktno, ili indirektno izazivaju i brojne negativne posledice kada su u pitanju životi i zdravlje ljudi.Zbog toga je SNS smatrala da i te kako ima razloga da se formira posebno ministarstvo za zaštitu životne sredine i da Srbija još aktivnije radi na planu zaštite životne sredine. Koliko je to bitno, govori i činjenica da klimatske promene se nažalost, odražavaju i na Republiku Srbiju, što ima negativne posledice na našu poljoprivredu, ali ima negativne posledice i za zdravlje ljudi.Još jedan je razlog zašto smo smatrali da životnu sredinu treba izdvojiti u posebno ministarstvo, zato što je Ministarstvo poljoprivrede već samo po sebi dovoljno aktivno u oblasti poljoprivrede, tako da je zaštita životne sredine po prirodi stvari jedna oblast koja bi trebala da bude izuzeta iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, imajući u vidu brojne aktivnosti Ministarstva poljoprivrede, brojne pozivne rezultate koje je Ministarstvo poljoprivrede postiglo u poslednjih nekoliko godine.Dopustite mi da iznesem samo nekoliko osnovnih pokazatelja koji govore o tome da smo postigli značajne rezultate u ovom ministarstvu i da svaki budući ministar poljoprivrede imaće sasvim dovoljno posla da se bavi samo poljoprivredom, i da zbog toga životnu sredinu treba izdvojiti u poseban resor, odnosno da treba izabrati posebnog ministra koji će se baviti životnom sredinom.Mi smo u poljoprivredi zatekli jedno veoma teško stanje. Brojni poljoprivredni kombinati su prodati po vrlo jeftinim cenama, uglavnom strancima posle 2000. godine, 2001, 2002. godine Preko 100 hiljada radnika u prerađivačkom sektoru u oblasti poljoprivrede ostalo je bez posla. Stranci su nažalost, postali vlasnici velikih poljoprivrednih kompleksa u Republici Srbiji, a naša nekada veoma uspešna poljoprivredna preduzeća su ili uništena, ili su za mali novac prodata tajkunima iz inostranstva, ili pojedinim domaćim tajkunima.Šta je uradila Vlada na čijem se čelu nalazi Aleksandar Vučić u oblasti poljoprivrede? Agrarni budžet za 2017. godinu iznosi skoro pa 44 milijarde dinara, što je povećanje od 8,11%, odnosno više od tri milijarde dinara u odnosu na 2016. godinu.Budžet za podršku investicijama u poljoprivredi povećan je više od četiri puta, sa 520 miliona dinara u 2016. godini na 2,2 milijarde dinara u 2017. godini.

u regionima sa otežanim uslovima za rad do maksimalnih 1,8 miliona dinara.Prvi put u istoriji Srbije Ministarstvo poljoprivred i Vlada Republike Srbije omogućili su podsticaje za mlade poljoprivrednike do 40 godina u maksimalnom iznosu od 1,2 miliona dinara i to 75% bespovratno od vrednosti investicija. Obezbeđena su bespovratna sredstva od 50 do 65% od ukupne investicije u područjima sa otežanim uslovima rada za razvoj prerađivačkih kapaciteta, nabavku opreme i mehanizacije.Što se tiče kapitalnih investicija u oblasti poljoprivrede Ministarstvo poljoprivrede je zaista postiglo impozantne rezultate. U toku je izgradnja 14 sistema za navodnjavanje, od toga je 11 na teritoriji AP Vojvodina, tri sistema u centralnoj Srbiji. Ovi sistemi za navodnjavanje smanjiće rizik od suša i povećati produktivnost poljoprivredne proizvodnje, navodnjavanje novih 25 hiljada hektara za povrtarsku, voćarsku i ratarsku industriju. Ukupna vrednost ovih projekata iznosi 32 miliona dolara. Rok za završetak radova je krajem 2018. godina.Ono što je takođe izuzetno značajan rezultat u oblastima Ministarstva poljoprivrede i govori u prilog tome da zaštitu životne sredine treba izdvojiti u poseban resor, u posebno ministarstvo, jeste nešto što nijednom ministarstvo poljoprivrede do sada nije pošlo za rukom, a to je da Srbija može da izvozi svoje proizvode, pre svega mesne prerađevine na jedno ogromno, gotovo neiscrpno tržište Narodne Republike Kine. Prvi proizvod koji je kineska država stavila na listu objekata odobrenih za izvoz je jagnjeće meso, uskoro će i odobrenje za još tri objekta za klanje i preradu mesa, i do kraja godine očekuje se dozvola za izvoz svinjskog mesa, mlečnih proizvoda i suvih šljiva.`Registracija novih izvoznih objekata doprinela je stalnom rastu vrednosti izvoza od 2,9 milijardi evra, a 2016. godine i suficita od blizu 1,6 milijardi evra, a uvećanih za 600 miliona evra u odnosu na 2014. godinu. Od 2014. godine odobreno je ukupno 112 objekata za tržište CEFTA EU i Ruske Federacije, tj. Evroazijske ekonomske unije za preradu mleka i mesa, ribe, puževa, kože, hrane za kućne ljubimce itd.Ono što takođe govori u prilog dobrog rada Ministarstva poljoprivrede jesu sanacije posledica od poplava. u periodu od 2014. do 2016. godine, izvršene su brojne hitne intervencije i hitni sanacioni radovi u vrednosti od skoro četiri milijarde dinara, na preko 310 lokaliteta u celoj Republici Srbiji.Hitni radovi za otklanjanje posledica poplavnih talasa u martu 2016. godine i formiranje sistema za zaštitu Lučana od velikih voda, Bjelice i pritoka, kao i radovi na zaštiti Raške od velikih voda reke Raške. Obezbeđeno je 380 miliona dinara iz budžetske rezerve i radovi će biti završeni do kraja ove godine. Pripremljena je tehnička dokumentacija i time je ostvarena mogućnost značajnih sredstva iz međunarodnih izvora finansiranja, a Vlada Srbije je donošenjem odgovarajućih akata obezbedila mogućnost efikasnog izvršenja ovih kapitalnih radova, koji imaju status hitnih radova po Zakonu o planiranju i izgradnji.To se odnosi na sledeća područja: rekonstrukcija odbrambenih linija u zoni gradskih područja Valjeva, Paraćina, Svilajnca, Krupnja, Uba, Smederevske Palanke, Petrovca, Aleksinca, Obrenovca, Čačka, Lučana, Novog Pazara i Raške. Ova mesta, odnosno ovi gradovi i opštine dobili su prioritet za finansiranje iz sredstava koja su obezbeđena kroz međunarodne finansijske aranžmane u iznosu od 33 miliona evra. U pitanju je veoma povoljan kredit Svetske banke i prepristupni fondovi EU, a planirani rok za završetak ovih radova je kraj 2019. godine.Mi se nadamo da će Ministarstvo poljoprivrede nastaviti i dalje sa uspešnim rezultatima i mislimo da će budući ministar poljoprivrede imati mnogo posla da nastavi rad na unapređenju srpske poljoprivrede, pre svega da omogući plasman srpskih poljoprivrednih proizvoda na velika svetska tržišta EU, Ruske Federacije, Kine i drugih zemalja koji su partneri Republike Srbije.Što se tiče druge izmene, predložili smo da se formira ministarstvo za evropske integracije.

i Kancelarije za evropske integracije. Mi sada predlažemo da se formira posebno ministarstvo za evropske integracije, imajući u vidu činjenicu da je Republika Srbija zaista daleko odmakla sa evropskim integracijama. Evropske integracije, odnosno ulazak Srbije u EU je strateški, politički i ekonomski cilj EU i smatramo da zbog toga treba formirati posebno ministarstvo za evropske integracije.Gospođa Jadranka Joksimović je kao ministar, koja je i do sada bila zadužena za evropske integracije u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije, postigla ogromne uspehe na ovom planu. Želim da istaknem samo neke. Do sada je otvoreno 10 pregovaračkih poglavlja sa EU, dva pregovaračka poglavlja su zatvorena.Dana, 14. decembra 2015. godine u Briselu je održana Druga međuvladina konferencija između Srbije i EU i otvorena su dva od 35 pregovaračkih poglavlja: Poglavlje 32 o finansijskom nadzoru i Poglavlje 35 o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine.Dana, 18. jula 2016. godine u Briselu je održana Treća međuvladina konferencija između Srbije i EU i doneta je Odluka o otvaranju dva poglavlja: Poglavlje 23 - pravosuđe i osnovna prava i Poglavlje 24 - pravda slobode i bezbednosti.Dana, 13. decembra 2016. godine doneta je Odluka o otvaranju pregovaračkih poglavlja 5. i 25, koja je doneta na Četvrtoj međuvladinoj konferenciji u Briselu. Na konferenciji su predstavljene pregovaračke pozicije Srbije za Poglavlje 5 - javne nabavke i Poglavlje 25 - nauka i istraživanje.Dana, 27. februara 2017. godine, na Petoj međuvladinoj konferenciji u Briselu, doneta je Odluka o otvaranju pregovaračkih poglavlja 20. i 26. Na konferenciji su predstavljene pregovaračke pozicije Srbije za Poglavlje 20 -preduzetništvo i industrijska politika i Poglavlje 26 - obrazovanje i kultura.Pre nekoliko dana, 20. juna 2017. godine, na Šestoj međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu doneta je Odluka o otvaranju pregovaračkih poglavlja 7. i 29. Na konferenciji su predstavljene pregovaračke pozicije Republike Srbije za Poglavlje 7 – pravo intelektualne svojine i Poglavlje 29 – carinska unija.Od ovih 10 pregovaračkih poglavlja, koja su otvorena u periodu od nepune dve godine, Republika Srbija je uspela da zatvori dva pregovaračka poglavlja veoma bitna za Republiku Srbiju i njene građane. To su Poglavlje 25 – nauka i istraživanje i Poglavlje 26 – obrazovanje i kultura.Imajući u vidu činjenicu da je potrebno obezbediti veći stepen koordinacije između svih ministarstava u Republici Srbiji, kada je u pitanju priključivanje Srbije EU, kada su u pitanju pregovori sa EU uz svih ovih 35 poglavlja, 35 poglavlja, mi u SNS smatramo da i te kako ima razloga i osnova da se formira posebno ministarstvo za evropske integracije i iskreno smo ubeđeni i nadamo se da će to ministarstvo nastaviti sa svojim uspešnim radom onako kako je na planu evropskih integracija taj posao do sada je radila ministarka za evropske integracije, odnosno ministarka bez portfelja koja je bila zadužena za evropske integracije, gospođa Jadranka Joksimović.Ono što takođe želim da kažem to je da je donošenje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima praktično pravni osnov i prvi korak, pravni i politički, za izbor nove Vlade Republike Srbije na čelu sa novom predsednicom Vlade, gospođom Anom Brnabić.Srpska napredna stranka je ubeđena da će nova Vlada nastaviti da vodi istu onakvu politiku kakvu je vodila Vlada Republike Srbije na čelu sa Aleksandrom Vučićem. To znači politika ekonomskog razvoja, to znači politika nastavka konsolidacije naših javnih finansija, to znači politika mira i stabilnosti u regionu, to znači politika nastavka puta ka punopravnom članstvu Srbije u EU, ali istovremeno politika sveobuhvatnog prijateljstva, sveobuhvatne i najšire moguće saradnje sa našim prijateljima na istoku, kao što su Ruska Federacija, Kina, Indija i druge zemlje koje su se dokazale kao provereni prijatelji, saveznici i partneri Republike Srbije.Ubeđen

nove Vlade Republike Srbije, omogućiti dalji razvoj Republike Srbije u svim oblastima društvenog života u delokrugu nadležnih ministarstava i ubeđeni smo da će se politika koja je u Srbiji vođena od 2014. godini nastaviti, da ćemo omogućiti rast BDP, da ćemo omogućiti da ćemo omogućiti bolji život građana Srbije, da ćemo omogućiti povećavanje plata u javnom sektoru, povećanje penzija, razvoj poljprivrede, razvoj sporta, nastavak našeg puta ka EU, da ćemo produbiti naše odnose sa ruskim i kineskim prijateljima, da ćemo nastaviti dobre i uspešne projekte na planu izgradnje i obnove saobraćajne i putne infrastrukture.Moje kolege će u nastavku rasprave da izlože najznačajnije rezultate iz rada dosadašnjih ministara i dosadašnjih ministarstava u Vladi Republike Srbije mislim da će to biti jedan dobar argument da ubedimo i druge kolege narodne poslanike da podrže Predlog zakona o ministarstvima, a u danu za glasanje da možda podrže i novu Vladu Republike Srbije, kojoj želim puno sreće i uspeha u radu, kojoj želim da se sa punim srcem, sa mnogo hrabrosti, sa mnogo snage uspešno suočava sa problemima sa kojima se suočavala, ali ih je uspešno rešavala Vlada koju je vodio Aleksandar Vučić. Hvala vam još jednom.

Hvala.Reklamiram član 107. i reklamiram član 108.Slušali smo prethodnog govornika, gospodina Martinovića, kako je govorio o inauguraciji, o jednom sramnom činu za koji nam se smeje ceo svet…

koji je govorio o inauguraciji predsednika po 17. put za ovih mesec dana. To nije tema današnjeg dnevnog reda. Ali, ako ste njega pustili da govori o tome, pustite da

Poslaniče, zbog zloupotrebe povrede Poslovnika po članu 103. stav 8. oduzimam vašoj poslaničkoj grupi dve minute od ukupnog vremena.Možete

mnom.)Mislite da je ovo predstava jednog čoveka, odnosno vas, pa predsednik parlamenta, po Poslovniku, ne treba da vam odgovori? Ja sam vam odgovorila po članu 103. stav 8, to je moje mišljenje o tome šta vi radite. Sasvim je jasno.Poslaniče, pustiću vas da srljate dalje u vašu propast, ako vam je to najjači argument, ali, dozvolite da vam odgovorim.Radite sve ono što sam ja predvidela da ćete raditi. Hajde, budite jednom nepredvidivi.Znači, ja ću vam odgovoriti na to što ste rekli da poslanik Aleksandar Martinović nije govorio o temi. Vi ste ugodno ćaskali sa poslanikom Ćirićem sve vreme i uopšte niste obraćali pažnju na to šta on govori. Gledala sam sve vreme u vas, verujte mi, jer ste držali taj poslovnik kao da ste se spremili prekjuče da govorite o povredi Poslovnika. Sve vreme ste pričali sa poslanikom Ćirićem, a mogu tačno da vam kažem i ko je sa kim razgovarao 21 minut i nekoliko sekundi. tome, vi uopšte niste slušali, vi ste se spremili juče da pričate o događaju na kome niste bili uopšte.Nemanja

„Govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres“. Mi u ovome trenutku vodimo pretres o toj jednoj tački dnevnog reda i ta tačka se zove – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima. Ovim zakonom vi praktično uređujete rad buduće Vlade, povećavate broj ministarstava za dva.Gospodin Martinović koji je, suprotno svim demokratskim tradicijama, predložio i obrazlagao taj zakon, je odmah na početku svog izlaganja započeo diskusiju o stvarima koje nemaju apsolutno nikakve veze sa ovim.

Hvala.Reklamiram povredu člana 100, uvažena predsedavajuća i molim vas da zaista više ne unižavate dostojanstvo ovog parlamenta nekim rečima koje nisu svojstvene, koje nijedan predsednik Skupštine pre vas nije koristio i da ne ocenjujete vi kakav je koji poslanik koji zatraži ovde reč.Član 100. kaže da predsednik Narodne skupštine, kada predsedava sednicom Narodne skupštine, ako želi da učestvuje u pretresu i učestvuje u raspravi i diskusiji sa poslanicima, što vi radite sve vreme sa mnom i sa kolegom prethodnim govornikom, mora da zauzme svoje mesto u klupama poslanika, a ne sa mesta predsedavajućeg.Vi ste prekršili član 100. Ja vas molim, zaista, da ne dajete više opisne ocene bilo kog poslanika, karakteristike, nema smisla.

u članu 103, ako želite i budete ljubazni da ga pročitate, Poslovnik do kraja, piše da sam dužna da vam odgovorim. To što vas ne interesuje šta imam da odgovorim, to je vaš problem, ali ja moram da odgovorim čitavom plenumu, a ne pojedincu, jer vi tražite od plenuma da glasa za povredu Poslovnika, a u diskusiji i raspravi ću učestvovati kada uopšte do toga dođe, a povredama Poslovnika ne želite da dođe do rasprave.Hoćemo

sam – da!)Zahvaljujem.Samo mala pažnja, da bih ja mogla da radim, pošto sam došla da radim.Izvolite, reč ima ponovo Nemanja Šarović.

i da obrazloži u čemu se sastoji ta povreda, s tim što može govoriti najduže do dva minuta.Sledeći stav kaže – ako smatra da povreda nije učinjena, predsednik Narodne skupštine je dužan da da objašnjenje, što vi niste uradili, a ukoliko smatra da je povreda učinjena, dužan je da povredu otkloni.Sledeći stav kaže – ako i posle objašnjenja predsednika Narodne skupštine narodni poslanik smatra da je povreda učinjena, može zahtevati, bez prava na obrazlaganje, da se Narodna skupština, bez bez pretresa, o tome izjasni u Danu za glasanje.Dakle, vi ste nekoliko puta prekršili ovaj član, odnosno prekršili ste tri stava, pre svega time što mi niste dozvolili da u okviru predviđena dva minuta obrazložim način na koji je prethodno povređen Poslovnik. Ja sam uspeo da citiram odredbu Poslovnika i ništa više. Onda ste me prekinuli i isključili ste mi mikrofon.Sledeće, morali ste dati objašnjenje, niste ga dali.Treća dali.Treća stvar, morali ste mene pitati da li sam zadovoljan objašnjenjem i dati mi priliku da se izjasnim da li želim da Skupština u Danu za glasanje glasa o povredi ovog člana. I to niste uradili, i to je nesporno.Prema tome, evo, ja vas molim, gospođo Gojković, da makar ovu povredu Poslovnika, koja je očigledna, svi su to čuli, imamo i direktan prenos, da makar to prihvatite. Nije strašno da čovek nekad prizna da je pogrešio. Nikome neće leteti glava da kažete – eto, bila sam u trenutku možda manje koncentrisana, prihvatam, greška, idemo dalje. Hvala, poslaniče.Ja bih vam odgovorila da ste nešto uopšte rekli u povredi Poslovnika. Prošli put niste rekli baš ništa, pa ne znam šta da vam odgovorim,

i posebne odredbe, dakle, st. 3, 4. i 5, ja sam probala da odgovorim i da ispunim to u meri u kojoj ste vi izneli povredu Poslovnika.

izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima i držaću se strogo dnevnog reda. Znači, o samoj Vladi i o našim očekivanjima buduće Vlade će sledeće nedelje govoriti šef poslaničke grupe, a u nastavku rasprave će naš uvaženi kolega Fatmir Hasani izneti svoje viđenje.Dakle, kao što smo čuli, kao što je poznato Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima, same izmene se odnose na delokrug ministarstava privrede, pravde i spoljnih poslova, a dopune i ono što je najznačajnije se odnose zapravo na predlog da se formiraju dva nova posebna ministarstva ministarstvo za evropske integracije i ministarstvo zaštite životne sredine.Naša poslanička grupa ovaj predlog vidi kao politiku kontinuiteta i kao poštovanje političkih stavova, koje je iz uvodne izjave Republike Srbije sa međuvladine konferencije o pristupanju EU još iz januara 2014. godine… Mi svakako pozdravljamo ovaj predlog da se formiraju dva nova ministarstva, jer to vidimo kao jasnu političku poruku i dokaz da će prioritet nove buduće Vlade Republike Srbije predstavljati intenzivan rad na približavanju, priključivanju, pristupanju Srbije EU, kao i kao i drugi, ono što je još značajnije, sa stanovišta samih građana Republike Srbije, posvećenost unapređenju kvaliteta života građana.Dakle, zbog čega je važno obrazovanje dva nova posebna ministarstva - ministarstvo za evropske integracije i zaštite životne sredine? Imamo nekoliko argumenata zbog kojih ćemo podržati ovo. Najpre, smatramo da će se na ovaj način efikasnije organizovati proces usklađivanja našeg domaćeg zakonodavstva sa evropskim nasleđem tzv. „Akijem“, s jedne strane. Sa druge strane, zato što će se posao, ne samo po određenim oblastima kao što su zaštita životne sredine, klimatske promene itd. efikasnije organizovati, već smatramo da će se na ovaj način unaprediti i poboljšati horizontalna i vertikalna komunikacija, kao i međuinstitucionalna koordinacija određenih institucija, institucija, kako na centralnom, tako i na lokalnom nivou.Smatramo da je formiranje dva nova posebna ministarstva nužno i znači jačanje procesa decentralizacije, jer kao što svi mi znamo i kao što smo toga svesni nema efikasnih evropskih integracija, nema dobrih politika evropskih integracija, ni zaštite životne sredine bez uključivanja što više subjekata aktivnog i odgovornog učešća subjekata kako na

i, konačno, nema pravne države i vladavine prava bez kvalitetne, efikasne i obrazovane javne uprave.Uz navedene argumente, poslanička grupa SVM - Partija za demokratsko delovanje smatra da obrazovanje posebnog ministarstva za evropske integracije je garancija za nastavak politike nove Vlade.To predstavlja kontinuitet u jačanju, u unapređivanju, u zaštiti, u promovisanju prava pripadnika nacionalnih manjina. Ovo vidimo posebno kroz realizaciju prioritetnih zadataka, programa i aktivnosti utvrđenih u pregovaračkom Poglavlju 23 i posebno u realizaciji svih oblasti navedenih u tzv. manjinskom akcionom tzv. manjinskom akcionom planu, znači, u posebnom akcionom planu vezano za zaštitu prava pripadnika nacionalnih manjina.Obrazovanje posebnog ministarstva za evropske integracije će pomoći bržem ispunjavanju kriterijuma, nadamo se pristupanja, pridruživanja EU, ali i ono što je za sve nas, koji podržavamo evropske integracije, značajno promociji tema, efikasnijoj promociji tema koje moraju postati sastavni deo kompletnog pravnog okvira, a to su efikasnost, svrsishodnost, jednake mogućnosti, socijalna inkluzija, antidiskriminacija, pa i rodna ravnopravnost i, naravno, ekološka održivost, održivi razvoj.Sve vreme prateći kontinuitet politika, značaj obrazovanja drugog ministarstva, ministarstva zaštite životne sredine, cenimo kroz cenimo kroz stavove utvrđene u uvodnoj izjavi Republike Srbije na međuvladinoj konferenciji o pristupanju EU iz januara 2014. godine gde je zaštita životne sredine prepoznata kao jedna od najzahtevnijih i najsloženijih oblasti, kako po pitanju usklađivanja pravila našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, tako i tako i po pitanju investicija i tehničkih rešenja, a sve u vezi sa dostizanjem evropskih standarda u ovoj oblasti.Imajući u vidu složenost, kompleksnost ove oblasti, konkretno, pravno nasleđe EU sadrži više od 200 važnih, znači 200 važnih dokumenata koje obuhvataju horizontalno zakonodavstvo koje je regulisano, kao što znamo, kroz pregovaračko Poglavlje 27 - zaštita životne sredine i klimatske promene. Jasno je svima nama da pred budućim ministarstvom zaštite životne sredine stoje izuzetno važni i teški zadaci, ozbiljni, ali bih podsetila sada i na prethodne korake da svi mi zajedno moramo da radimo na podizanju svesti o značaju životne sredine i klimatskim promenama, da se sve ove teme integrišu u sve druge sektore, zapravo u sve oblasti života koliko je moguće.Podsetila bih i da je u Izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u pristupanju EU, poslednji je objavljen u novembru 2016. godine, ocenjeno da je Srbija postigla izvestan nivo usklađenosti u ovoj oblasti, znači, ako pričamo o zaštiti životne sredine, da je, konkretno, formiran Nacionalni savet za klimatske promene, je od početka ove godine, od prvog januara 2017, počeo da funkcioniše Zeleni fond koji je osnovan kao budžetski fond. Ima još dosta toga da se uradi. U narednom periodu, na primer, treba izraditi Strategiju za klimatske promene koja će biti u skladu sa okvirom EU za period do 2030. godine za klimatsku i energetsku politiku i dobro integrisana u sve relevantne sektore.Veliki problem Srbije, nažalost, naravno, predstavlja nedostatak odgovarajućih projekata iz ove oblasti koji bi omogućili da se što efikasnije iskoriste sredstva EU.Shodno ocenama Evropske komisije, Srbija je zaista transponovala više od 98% direktiva EU u domaće zakonodavstvo, ali je izuzetno veliki problem njihova primena u praksi, primena ove regulative, znači, implementacija najteža na lokalnom nivou, u lokalnim zajednicama. . Takva je

bruto društvenog proizvoda, a planirano je da do 2021. godine ulaganja u ovu oblast dostignu i tri posto bruto društvenog proizvoda.Za dostizanje ovih ulaganja za zaštitu životne sredine do 3% bruto društvenog proizvoda Republike Srbije, potrebno je da do 2019. godine za prevođenje industrije na održivu proizvodnju, izgradnju infrastrukture, kao i za rešavanje otpada i otpadnih voda da se obezbedi blizu 11 milijardi evra.Kao što sam naglasila, nisam nameravala da se u svom izlaganju bavim radom Vlade ili očekivanjima od buduće Vlade, to će naša poslanička grupa, odnosno šef poslaničke grupe učiniti sledeće nedelje, a predložene izmene i dopune zakona podržavamo i u danu za glasanje glasaćemo za. Zahvaljujem.

pred nama je Predlog zakona o ministarstvima, odnosno dopuna koja predviđa dva nova ministarstva, ali ja ne mogu da se ne osvrnem i da ne izrazim jedno čuđenje i iznenađenje što mi obično sastavljamo tačke koje često nemaju nikakve veze jedna sa drugom, a raspravljamo ono što nekako prirodno ide jedno sa drugim. Mislim da je bilo mnogo logičnije i bolje da smo sukcesivno, ali ipak unutar unutar jedne rasprave objedinili priču o ministarstvima i da se odmah o tome nadovezivala priča o mandataru.Naime, znam da to nije formalno u redu, ali suštinski mi ne možemo pričati ovde o Zakonu o ministarstvima, a da nemamo na umu ono što se dešava u društvu i da nemamo na umu ono u šta je ovaj Predlog izmena zakona uvod. Dakle, on je uvod u izbor nove Vlade sa novim premijerom, odnosno novim mandatarom. Po mom mišljenju, po mišljenju naše poslaničke grupe, niti je taj mandatar dobar, niti je ovaj predlog proširenja i uvođenja novih ministarstava adekvatan.Podsetio bih vas da je predsednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić obećavao malu i efikasnu Vladu. Koliko je efikasna, to će suditi građani, ali da je mala - nije. U svakom slučaju je manja od onog broja i one veličine koja je bila obećavana. Prva Vlada gospodina Vučića imala je 16 resora i dva ministra bez portfelja, imala je 18 članova. Druga je imala 16 resora i tri ministra bez portfelja, ima 19 članova.

u našoj novijoj istoriji, iako je, pravde radi, a siguran sam da će kolege iz vladajuće većine to podsetiti, bilo naravno i većih vlada, kao što je Vlada Mirka Cvetkovića, mislim Mirka Marjanovića i neke druge, ali ove dve su bile baš prevelike.Pošto naša vlast ili vi, poštovane kolege iz vladajuće većine, volite da ističete svetske primere i uzore, posebno Nemačku, i kada za to ima i kada za to nema razloga, podsetio bih nas da nemačka Vlada ima svega 15 15 ministara jedna velika Nemačka, a Francuska ima 19. U SAD je stvar malo drugačija, malo kompleksnija, ali oni imaju znatno manje državnih sekretara i sa sve tim svojim svojim uslovno rečeno ministarstvima nema ih više od 15.Na kraju krajeva, podsetio bih one malo starije među nama i među gledaocima, da onaj čuveni i zloglasni SIV, Savezno izvršno veće u čijim prostorijama je juče održana inauguracija inauguracija o kojoj je bilo pomena na početku ove debate, da je taj SIV uglavnom imao jednog predsednika, dva potpredsednika i svega 12 sekretara koji su negde u rangu ministra. Sada vidimo, a to znaju oni koji zalaze u te zgrade, da se taj SIV, kao i zgrada Vlade Srbije, povija od broja ljudi zaposlenih tamo, a teško da je ovo efikasnija država od one koja je bila složena, dakle savezna država ili federacija. Hoću da kažem da je Vlada prevelika, a svakako je veća od onoga što je bilo obećano i najavljivano kada se SNS i kada je Aleksandar Vučić kao opozicioni političar kretao u svoj pohod na vrh vlasti.Naravno

ali ljudi moji, možda ne angažuje u ovom trenutku nikakva dodatna finansijska sredstva, pravimo novo ministarstvo, ono će preuzeti deo kadrova postojećih, postojeće kancelarije ili postojećeg Ministarstva poljoprivrede, ali očigledno, pošto se predviđaju veliki poslovi iz domena zaštite okoline, potpuno je jasno da će to pre ili posle morati povećati i administriranje i budžet.Dakle, neefikasno, neracionalno i skupo je, ali što je još mnogo važnije, pogledajmo obrazloženje, ja bih skrenuo pažnju i podsetio kolege da mi u ovom trenutku imamo Kancelariju za evropske integracije i Kancelariju za Kosovo i Metohiju. Mi smo imali u dva saziva, tu je bio kolega Bogdanović, sada je izašao, on je bio ministar za Kosovo i Metohiju. Znači, u mandatu dve vlade Republike Srbije smo imali Ministarstvo za Kosovo i Metohiju i to je ministarstvo u jednom trenutku spušteno na rang kancelarije. je – nema to veze, nije važno, važni su poslovi, važna je borba za očuvanje Kosova u Srbiji. Onda se pojavila Kancelarija za evropske integracije, pa su jedno vreme Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Kancelarija za evropske integracije bili u istom statusu. Sada se Kancelarija za evropske integracije uzdiže na rang ministarstva. Dakle, kada ja ili moje kolege ili kolega Slaviša Ristić kaže – zašto nema Ministarstva za Kosovu i Metohiju, onda mu se odgovori iz redova vladajuće većine – nije važno, imamo kancelariju, važno je da kancelarija dobro radi, nije važno

to su evropske integracije. Ono što je često, a pogotovo u kampanjama isticano kao važno i kao srce Srbije je Kosovo i Metohija koje polako odlazi u zapećak. Znam da se sa tim kolege neće složiti, ali evo, zašto npr, kad već povećavate broj ministarstava, a ja sam protiv toga, ali svejedno, ako povećavate, zašto onda ne vratite Ministarstvo za Kosovo i Metohiju? Ako nećete to da radite, zašto uzdižete na rang ministarstva Kancelariju za evropske integracije?Kažete da ima mnogo posla. Naravno da ima mnogo posla oko evropskih integracija, ali bih ja podsetio uvažene kolege i javnost Srbije da za razliku od Kosova i Metohije kod kojeg postoji konsenzus da je sastavni deo Srbije, na kraju krajeva, nezavisno od konsenzusa postoji ustavna preambula gde to stoji i piše i niko u Srbiji, sem možda jedne stranke i jednog kolege ovde među nama ili par kolega, ne misli da jeste i da treba da bude drugačije, za razliku od toga, na stranu sad šta je realno, šta je moguće i kako se ta borba za Kosovo i Metohiju sprovodi i da li se sprovodi na adekvatan način, mi mislimo da se ne sprovodi na adekvatan način, ali svejedno, svejedno, ako postoji konsenzus oko Kosova, ja bih vas podsetio da takvog konsenzusa oko evropskih integracija nema. Da, nema ga drage kolege, nema ga među nama ovde u Skupštini, a nema ga ni u javnosti.Ja sam vrlo tolerantan po tom pitanju. Ja sam evroskeptik, kao i veći deo mojih kolega, ali prosto realno javnost Srbije je po tom pitanju podeljena. Rado ću priznati i priznajem da je nekada postojala mnogo veća i jasnija većina u pogledu evropskog opredeljenja Srbije. Ja sam i tada bio protiv i sada sam protiv, postojala je jasna većina. Ta se većina izgubila već nekoliko godina, delom zbog toga kako su naše vlade sprovodile i kako naše vlade sprovode te evrointegracije, a delom zbog toga na šta liči sama EU u ovom trenutku, s obzirom na probleme sa kojima se ona suočava. Drugim rečima, konsenzusa nikada nije bilo apsolutnog, ali je postojala jasna većina. Mi sada nemamo više već duže vreme jasnu većinu u pogledu evropskog opredeljenja građana Srbije, a trčimo pred rudu i pravimo ministarstvo za evropske integracije, pri čemu se kaže – pa dobro, referendum, odlučivanje, to ćemo kad budemo pred tim procesom, pred sam prijem. Pa, kad dođemo pred prijem, šta onda ima da pitamo građane? Ako ima smisla pitati građane, treba ih pitati pre, treba ih pitati sada. To je sad pitanje referenduma.Ono što je važno i što treba imati na umu, dakle, u ovom trenutku još uvek je malo veći broj građana koji podržavaju ulazak Srbije u Evropsku uniju, ali je veoma veliki onaj broj građana koji se tome protive. Zašto onda uvodimo ministarstvo? Zašto uvodimo ministarstvo po jednoj temi koja je kontraverzna i oko koje nema konsenzusa niti među nama ovde, nema ga, po mom mišljenju, među vama u vladajućoj većini, ali to je već vaš problem. Ni vi niste baš ubeđeni, bar ne u potpunosti, da je ulazak u Evropsku uniju stvarno prevashodno osnovni nacionalni i državni cilj. Ali, kažem, to je vaš problem. Ono što je jasno je da ga nema u društvu,

sa njim se ja ne slažem, kao i on sa mnom, ali na neki način to je predlog koji može da dođe od njega ili njegovih istomišljenika, jer za njih pitanje Kosova je na neki način rešeno kako oni misle da je rešeno, on će me ispraviti sigurno ili demantovati, ili će se složiti, smatra da je Kosovo nezavisno, jer mi tu ne možemo mnogo da učinimo. Nasuprot tome, smatra da treba sav prioritet i akcenat staviti na put evropskih integracija. Dakle, može LDP, može Čedomir Jovanović, ali ne možete vi da izađete sa ovakvim predlogom. Meni je nekada žao kolege Martinovića kad vidim sa kakvim sa kakvim predlozima mora da izlazi. Prošli put je bio onaj zakon o nesrećnim sudijama, gde je najbolje što je uradio u jednom trenutku bilo da je odustao od toga da ga brani i pustio da stvar prođe kako prođe, jer je prosto bio neodbranjiv, da ti predlozi, izmene Zakona o sudijama, odnosno predsednicima sudova.Tako i ovoga puta verujem da bi na nekom iskrenom, tajnom, internom izjašnjavanju dobar deo kolega i vladajuće većine podržao moj predlog. Naravno da ga ovako neće podržati. Ali, evo, zapitajte se sami, makar u sebi, ako nećete ovde javno, zašto ako već povećavamo broj ministarstava, zašto ne uvodite i ministarstvo za KiM? Ta žuta vlada koju smo kritikovali zajedno vi i ja imala je Ministarstvo za KiM, imala ga je i Vlada Vojislava Koštunice, sada ga nema. Odbor za KiM zaseda vrlo retko, ređe od skoro svih drugih odbora u ovoj Skupštini. To govori o tome šta su nacionalni prioriteti. Jedno je pred izbore, jedno je kada treba prikupljati patriotske glasove, onda je važno Kosovo, onda su važni Putin i Rusija, a kada izbori prođu onda je važan gospodin Kurc, Angela Merkel i evropske integracije. Prosto to nije u redu i pre ili kasnije će to i građani uvideti.Da završim barem za ovaj deo, uvodni deo izlaganja, hajdemo, kolege drage, nezavisno od Predloga zakona o ministarstvima, da napravimo jedan pošten referendum, mislim da je to u našem zajedničkom interesu, da prelomimo tu priču oko evrointegracija, ali pošten referendum, gde će javnost biti upoznata sa argumentima i za i protiv i jedne i druge strane, pa kako većina građana odluči tako ćemo i da se ponašamo. Ja prvi, iako jesam evroskeptik, obećavam da ću kao i moje kolege raditi na sprovođenju politike koja dobije jasnu većinu. Nemojmo reći – bili su izbori i građani su rekli svoje. Nema potrebe za takvom vrstom izjašnjavanja. Na zapadu i u toj demokratskoj Evropi koja ima svoje mane i neke svoje prednosti postoje izbori, ja bih rekao ipak demokratskiji nego što su bili kod nas, pa opet postoje i referendumi o nekim važnim pitanjima.Drugim

U ovom trenutku, kao što rekoh, takve većine nema, uprkos tome što većina javnosti i javnog mnjenja, medija i političke elite navija u ovom jednom evrofilnom pravcu. S toga, pre nego što uvedemo to ministarstvo, hajde da čujemo šta misle građani. To tada radimo ono što nam je posao i što u Ustavu piše, a to je borba za očuvanje KiM, a nipošto ne da ih stavljamo u isti rang, to su radile neke prethodne vlade, stavljanje u isti rang, tu je bila priča o paralelizmu – borimo se za Kosovo i borimo se za evropski put. Ja i neki drugi ovde u sali smo od početka govorili da to možda lepo zvuči, ali nije realno.

podržite politiku Čedomira Jovanovića, ako mislite da je to pravi put, ili nekog sličnog. Izvinjavam se Čedomiru, on će sigurno reagovati, mada ovo nije prozivka i nije ništa kritički na njegov račun. Ili to podržite ili ako to ne podržavate, onda jasno i glasno radite na sprovođenju politike koja onda ne uključuje ministarstvo za evropske integracije pre nego što su građani rekli šta misle o tim evropskim integracijama.Na kraju, samo bih želeo da se osvrnem, ako gospođa predsednica dozvoli, znam da nije nekada vama lako, ali prosto bih vam skrenuo pažnju, ako jedan govornik dođe i počne svoje izlaganje govorom o inauguraciji i smatra da je ona sjajna, prvo, to nije inauguracija, ali nije važno, o svečanom prijemu u Palati Srbije, i kaže da je ona sjajna i fascinantna, onda vi kao predsednik Skupštine ako ga niste prekinuli i ako niste intervenisali ne možete ne dozvoliti nekim drugim kolegama da kažu šta oni misle o toj inauguraciji, a misle recimo sve suprotno. Hvala. Hvala i vama, ali ne u okviru povrede Poslovnika. Ne u okviru povrede Poslovnika svakako.Reč ima Aleksandar Martinović, kao predlagač. Dame i gospodo narodni poslanici, u izlaganju prethodnih kolega bilo je dosta neznanja, naravno, bilo je dosta i političke zlovolje, a mogao bih da kažem i političke mržnje. Hajde da krenemo od početka.Što se tiče svečanog prijema predsednika Republike, pošto vidim da to mnoge boli i da mnogima smeta kada se o tome govori, kao što vidim da mnogima smeta i kada se kaže koliko je ko dobio na izborima. Ispada da je Srbija jedina zemlja u svetu u kojoj ne smeš da kažeš da je onaj ko je dobio skoro 56% glasova pobednik na izborima, a da je onaj ko je dobio 2%, 4% ili 5% glasova 5% glasova na izborima da je u stvari on pobednik. Makron dobije u Francuskoj 32% glasova na predsedničkim izborima, svi francuski mediji kažu da je to istorijska pobeda. U Srbiji Aleksandar Vučić osvoji skoro 56% glasova, odmah huk – a, šta je to, to nije ništa, nezadovoljni smo izbornim rezultatima, to nije ništa, očekivali smo 70% itd.

nego što ste svi vi iz bivšeg režima uspeli da skupite ljudi na ulicama od kada protestujete od tamo 2, 3. aprila pa do danas. Toliko o vašoj političkoj snazi. Dakle, Aleksandar Vučić je skupio za jedno veče 5.000 ljudi, i to kakvih ljudi. Ovde se jedan, inače izgleda vrlo uman, narodni poslanik podsmevao zvanicama juče na svečanom prijemu. LJudi, u Beograd su došli Rogozin, Johanes Han, zamenik generalnog sekretara NATO-a, došli su svi

došli su naši prijatelji iz arapskog sveta. Pa to je uspeh svih nas! Pa to je uspeh građana Srbije!Ne razumem da neko zbog toga što mrzi Aleksandra Vučića mrzi svoju sopstvenu zemlju. Pa ti ljudi su došli u Beograd. Pa ti ljudi su pokazali poštovanje i prema predsedniku Republike, ali i prema Republici Srbiji kao državi. Pokazali su poštovanje prema jednoj maloj zemlji koja ima vrlo jasno definisanu spoljnu politiku, a to znači – hoćemo u Evropsku uniju, hoćemo najbolje moguće odnose sa SAD-om i hoćemo najbolje moguće odnose sa našim prijateljima na Istoku. To je politika koju cene svi, i u Vašingtonu i u Briselu i u Moskvi i u Pekingu. To je zajednički uspeh svih nas. Zaista ne razumem potrebu da se neko tome podsmeva.Ovde je bilo reči o tome, verovatno u nedostatku boljih argumenata, desila se strašna stvar, dame i gospodo narodni poslanici, do sad smo imali 16 ministarstava, a sada ćemo imati 18. To je velika katastrofa za Republiku Srbiju, po mišljenju nekih kojih su do 2012. godine vršili vlast u Republici Srbiji.

Znači, zaštita životne sredine već postoji, samo što je u okviru Ministarstva poljoprivrede, ali taj resor, taj sektor, on postoji. Neko se time već bavi. Neki ljudi već primaju plate za to što rade na zaštiti životne sredine.Što se tiče evropskih integracija, faktički to ministarstvo postoji, samo se tako trenutno ne zove. Ministarka Jadranka Joksimović, de facto, vodi ministarstvo za evropske integracije. Mi čak vršimo i racionalizaciju u ovoj oblasti. Kancelariju za evropske integracije, odnosno za pridruživanje EU, priključujemo ministarstvu za evropske integracije i sad ćemo imati jedno jedino, krovno, ministarstvo koje će se baviti pregovorima sa EU i koje će unutar Republike Srbije da vrši koordinaciju svih poslova koji se odnose na pripremanje akcionih planova za otvaranje i zatvaranje pregovaračkih poglavlja sa EU.Apropo broja ministara, odnosno broja ministarstava, kolega koji je maločas govorio izgleda da ima problem sa političkom amnezijom. Prva Vlada Vojislava Koštunice, u koju se on svojevremeno kleo, bogami, ako ćemo da stavimo ruku na srce, imao dosta i finansijske koristi od raznoraznih istraživanja, javnog mnenja Dakle, prva Vlada Vojislava Koštunice imala je 22 člana Vlade i 19 ministarstava. Pazite, u vreme kada je postojala Državna zajednica Srbija i Crna Gora. Srbija je sada samostalna država, unitarna država, nismo federacija. To je važna stvar koja mora da se naglasi i koju zna svaki pravnik, koji se iole razume u ustavno pravo.Druga pravo.Druga Vlada Vojislava Koštunice bila je još glomaznija, nju su činili DSS i DS. Oni koji su potpisali famozni SSP. Oni koji su potpisali da od 1. septembra 2017. godine nekretnine, uključujući i poljoprivredno zemljište, mogu da kupuju stranci. Isti oni koji vode hajku protiv Aleksandra Vučića i protiv SNS, kao da smo mi za to odgovorni, a to on potpisali i oni za to glasali 2008. godine. Dakle, druga Vlada Vojislava Koštunice imala je 25 članova Vlade i 22 ministarstva.Sad kako je 18 veće od 22? Meni to nikako nije jasno.Ovde je bilo pozivanja na Saveznu Republiku Nemačku.

između federacije, odnosno između savezne države i njihovih, kako oni kažu, zemalja, pokrajina, odnosno federalnih jedinica. Po Ustavu Savezne Republike Nemačke ili, kako Nemci kažu, Osnovnom zakonu iz 1949. godine, pretpostavka nadležnosti je u korist federalnih jedinica, a samo ono što nije direktno stavljeno u nadležnost federalnih jedinica, za to je nadležna savezna država, odnosno Savezna Republika Nemačka. Pa i pored svega toga, Nemci imaju više ministarstava nego što će ih po ovom Predlogu zakona imati Republika Srbija koja je, ponavljam još jedanput, unitarna i samostalna država. Vi izgleda te stvari ne razlikujete.Što se tiče se tiče ovog lamentiranja koje je već postalo, kako da vam kažem, na granici političkog licemerja i farisejstva najgore vrste. Ovde se rone krokodilske suze nad Kosovom i Metohijom. Ovde su veliki branioci Kosova i Metohije. Evo, otvoreno ću da vas pitam, vi koji ste toliko veliki protivnici Evropske unije, a zagovornici odbrane Kosova i Metohije, što je legitiman politički stav, koliko vaše dece živi u zemljama EU? Koliko od vas ima stanove u Parizu, u Rimu, u Berlinu, u Londonu, u Beču? Čija deca studiraju na najprestižnijim

koji sve to imaju, ali kada dođu u Narodnu skupštinu onda se ponašaju kao fariseji i licemeri, kažu – Bože, ko nas to vodi u Evropsku uniju, šta ćemo mi tamo? Kako šta ćemo tamo? Da bolje zaštitimo vaša imovinska prava, da vam neko ne provali u te vaše stanove.

Nije mala stvar kada imate nekoliko stanova u Parizu, Berlinu, Londonu, Rimu, kada idete da šopingujete bunde u Rim itd. To košta.Jedan košta.Jedan od razloga zašto idemo u Evropsku uniju je da vaša imovinska, da vaša ekonomska, da vaša finansijska prava prava budu bolje zaštićena. Vaše nekretnine će imati bolji režim pravne zaštite kada Republika Srbija postane članica Evropske unije, nego sada kada smo samo na putu ka Evropskoj uniji.Ima još jedan, veoma važan, razlog zašto formiramo ministarstvo za evropske integracije i zašto smatramo da je Srbiji mesto u Evropskoj uniji, svesni činjenice da se Evropska unija suočava sama sa sobom, sa ogromnim unutrašnjim problemima, svesni činjenice da pojedine države, velike države, u Evropskoj uniji, prema Republici Srbiji, ponekad, vode nepravednu politiku, politiku koja nas boli, politiku koja nije uvek u skladu sa međunarodnim pravom i međunarodnim standardima.Ekonomski razlozi su, pre svega, ti koji prosto Srbiju teraju, uslovno rečeno, ka Evropskoj uniji. Izneću vam nekoliko podataka. Ukupan obim trgovine između Republike Srbije i Evropske unije na kraju 2008. godine iznosio je nešto više od 13 milijardi evra, pri čemu je uvoz bio više nego duplo veći od izvoza u Evropsku uniju, uz pokrivenost uvoza izvozom od 44%. Na kraju 2016. godine, dakle govorimo o Vladi koju vodi Aleksandar Vučić, ukupan obim trgovinske razmene sa Evropskom unijom iznosio je skoro 20 milijardi evra, u odnosu na vaših 13, uz pokrivenost uvoza izvozom od 81%, što znači da je obim trgovine znatno povećan, uz kontinuiran veći rast stope izvoza nego uvoza.Ono što je činjenica, ono što nekome može da se sviđa ili da se ne sviđa, ali prosto to je činjenica i mi od te činjenice ne možemo da pobegnemo, voleli mi ili ne voleli Evropsku uniju, ili pojedine države u Evropskoj uniji, ili pojedine njihove lidere, to je činjenica koja jasno govori zašto Srbija, pre svega, u ekonomskom smislu treba da napreduje ka Evropskoj uniji. Evropska unija je glavni spoljno-trgovinski partner Srbije, jer se oko 65% trgovine

obim investicija u 2013. godini iznosio je 576 miliona evra, 2014. godine, govorimo o investicijama koje dolaze iz EU, 2014. godine 1,1 milijardu evra, a 2015. godine 1,53 milijarde evra, što je nekih 72,4% ukupnih stranih direktnih investicija. Dakle, najveći broj investicija 72 i više posto dolazi upravo iz zemalja EU, to je činjenica.Da li želite da kažemo svim onim ljudima koji rade u firmama, u privrednim društvima koji su investirali u Srbiju iz EU, da kažemo njihovim radnicima – znate, loša je EU, idite kući, nećete više primati platu, zatvorićemo sve vaše fabrike zato što su one Nemačke, Francuske, Italijanske ili neke druge. To je nemoguće. Srpska privreda bi doživela slom, srpski finansijski sistem bi doživeo slom. To bi bio smrtni udarac građanima Srbije koje smo uspeli da zaposlimo u odnosu na period kada ste ih vi otpuštali. To su razlozi zašto se SNS opredelila da formira ministarstvo za evropske integracije, zašto smo odlučili da na taj način, na simbolički način,

evo predsednik Republike Aleksandar Vučić spreman je da da i da se založi da se svakome od vas koji se borite za EU, ali odavde iz Knez Mihailove iz vaših luksuznih stanova na Starom Gradu i Vračaru da novčana pomoć države, pa se malo preselite iz Starog Grada i Vračara u Ranilug, u Štrpce, u Prištinu, u Kosovsku Mitrovicu, pa malo tamo dole branite interese Srba na KiM, izađite malo iz kruga dvojke, znam da je udobno u krugu dvojke. Ima mnogo lepih kafića, nije baš ni tako jaka vrućina, dobro rade klima uređaji, ali idite malo dole, pa dole na licu mesta branite interese Srba na KiM kao što to radi Marko Đurić.Ko

Dakle, srpski narod na KiM zna ko brine o njegovim interesima, zna da su to predsednik Republike Aleksandar Vučić, zna da je to Vlada Republike Srbije i zna da je to Kancelarija za KiM koju tako uspešno, tako hrabro, tako srčano vodi Marko Đurić koji je bio na KiM hiljadu hiljadu puta više od vas, od svih vaših ministara za KiM, od svih vas koji ste se zalagali za očuvanje KiM, koji je obišao svaku opštinu, svako selo i svaki zaselak na KiM gde živi makar jedan jedini Srbin.

ugrožavate dostojanstvo Narodne skupštine Republike Srbije. Ovde se ne jede i ne pije. Izvolite. niste vi mene uvredili svojim stavovima, samo mislim da ima ovde dovoljno ljudi koji znaju koliko sam uporan, između ostalog, mera te upornosti je ova ova činjenica koja je pred nama, koja govori da danas u parlamentu sedi više ljudi koje dele moje političko uverenje, ako govorimo o Kosovu i Evropi, nego što je to bio slučaj pre deset godina.Moj stav prema ideji evropske Srbije i obavezi koja Srbija ima prema Kosovu ne proizilazi iz mog hira, nego valjda iz obaveze da smo kao političari dužni da se bavimo politikom, razmišljajući o ceni koje će društvo za tu politiku platiti. Ministarstvo za KiM trebali smo da imamo pre 30 godina. U tom ministarstvu su morali da rade ljudi koji su živi na Kosovu i Metohiji, Srbi, Albanci sposobni da rešavaju probleme koji su tada mogli biti rešeni, a oni su danas daleka prošlost.Borba

Pokušaću da vam slikovito odgovorim iz istog razloga iz kog je besmisleno da imamo ministarstvo za prekoborske teritorije. Kosovo i Metohija u političkom životu Srbije, ostao isključivo predmet manipulacije i muka kojom se bavi svako ko je na vlasti, ne znajući šta će sa tim da uradi. Što pre progovorimo pošteno o svemu tome, ljudima koji tamo žive, a za njihovu sudbinu smo veoma mi odgovorni, biće lakše.Naravno da su neki problemi mogli biti rešeni pre deset godina da je bilo više pameti i sluha. Spremnosti da se uvaže neki naši stavovi, danas bi život tog sveta bio drugačiji, naši odnosi međusobno bolji. Nemojte očekivati od mene da ja danas

Sonja Pavlović. **Sonja Pavlović** Povreda Poslovnika.Evo, i ja se pridružujem grupaciji molitelja da se ne krši član 108. i molim vas uvažena predsedavajuća da se starate o redovnoj Skupštini. Razumem koalicione simpatije, ali gospodinu Martinoviću ste zaista dozvolili da prekrši član 106. i prekrši član 109. stav 7. te tako na osnovu člana 106. govorio van teme koja je danas na dnevnom redu i u okviru člana 109. je dozvolio sebi da iznosi činjenice i ocene koje se odnose na privatni život drugih lica. On nije pozvan da vrši prisilne migracije poslanika ni u Kosovskoj Mitrovici, a ni u prestonici Evrope i ne razmišlja u kojim stanovima i u kojim gradovima oni žive. Osim toga, ako pričamo o tome da je van teme, molim vas da jednom zauvek stavimo to ako možemo sa strane.

sam odmah da vas prekinem. Ne postoji ni stav 7. Morate da razlikujete stav i alineje. Postoji stav 1. i više alineja. Trebala sam odmah da vas prekinem. prekinem. Hvala vam poslaniče Živkoviću. Znači, trebala sam da vas odmah prekinem zbog toga što ne znate osnovnu stvar šta je stav, šta je alineja.Jeste alineja.Jeste ja sam nepismena, a vi ste gigant pismenosti i kulture u ovom parlamentu. Ja prihvatam da sam apsolutno nepismena i nedostojna da vodim ovaj parlament u poređenju sa vama.

Imamo pred nama i petu Vladu za pet godina. Dakle, držite jako dobro ritam da svake godine imamo novu vladu. Za to vreme promenio se jako veliki broj ministara. Preko 30 potpuno novih i različitih ličnosti i za tih pet godina smo imali četiri ministra privrede, četiri ministra poljoprivrede, tri ministra finansija i, naravno, ta praksa se nastavlja, praksa sa politikom radi politike, praksa sa time da ministri služe tu samo da bi u jednom vremenskom periodu odradili ono što vrhovni vođa od njih očekuje i posle toga bili bačeni u korpu kao potrošni papir.Dakle, ta politika se nastavlja i danas. Danas trebamo da se setimo svih onih ministara, jer pred nama je izbor novih ministara koji su obeležili ovih pet godina, koje nešto slabo pominju oni koji su ih tu postavili, sa obrazloženjima da su oni specijalisti u svojim oblastima, da će oni napraviti jako velike rezultate za Republiku Srbiju i za njene građane, kao što je recimo bio Milan Bačević, Bratislav Petković, Ivan Mrkić, Nebojša Rodić, Lazar Krstić, Dragan Glamočić, Tomislav Jovanović, Srđan Verbić i mnogi drugi. to su sve bili ministri. Mnogi su se rotirali u određenim resorima u prethodnom periodu i zaista ne znam kako neko danas može da postavi pitanje zašto u Srbiji izostaju rezultati. Pa izostaju upravo zbog toga što za pet godina niste uspeli da izgradite nikakav sistem za funkcionisanje države.U prilog tome govori i činjenica da danas predsednik Republike najavljuje u svom obraćanju da će nova Vlada Republike Srbije imati dva premijera. Toga nema u zakonu ovde i ja sada ne znam koga on laže. Da li laže mandatarku Anu Brnabić ili laže gospodina Ivicu Dačića. Ako je istina da će biti dva premijera, ja onda postavljam pitanje kako je moguće da je neko spreman da prihvati mandat da bude premijer i da toliko bude ponižen da mu se kaže - bavićeš se samo ekonomskim resorima, a politikom će se baviti neko drugi? To zapravo govori o tome da u ovom zakonu treba ubaciti jednu ključnu rečenicu, a ta ključna rečenica, i mi smo kao poslanička grupa podneli amandman za to, jeste da ministarstva i ministri sve poslove iz svog delokruga treba da obavljaju po pribavljenoj saglasnosti predsednika Republike. Onda će ovaj zakon imati smisla i moći ćete da ga primenjujete adekvatno realnom stanju u Republici Srbiji, a to je da jedan čovek donosi sve odluke i da svi vi danas u izvršnoj vlasti prihvatate ulogu da igrate u njegovom folkloru dok on svira muziku po kojoj želi da vi igrate.Danas u ovom zakonu pred nama imamo još jednu zanimljivost, a to je da imamo dva ministarstva više. Ako se sećate, nije bilo tako davno, svega pre godinu i nešto dana, govorili ste o tome kako je Vlada Aleksandra Vučića najmanja sa najmanjim brojem ministra zbog racionalnosti, zbog ušteda ste maksimalno smanjili broj ministarstava. Danas, godinu dana posle toga, imamo potpuno drugačiju situaciju, uvođenje novih ministarstava sa obrazloženjima da moramo imati nova ministarstva kako bi se poslovi iz tih resora i oblasti bolje obavljali nego što je to bio slučaj danas. Zaista ne znam da li je istina ovo što čitam u današnjem obrazloženju ili ono što smo čitali pre godinu dana, ali zapravo jedno sa drugim ne ide.S druge strane, ako govorimo o finansijskom aspektu, možemo reći da očigledno postoje finansijski resursi gde država troši više. Ako može da troši više na nova ministarstva, hajde onda da vratimo i ono što ste uzeli penzionerima, hajde da vratite i one plate koje ste uzeli zaposlenima u Republici Srbiji.Takođe, Srbiji.Takođe, ono što je suština vezano za uvođenje dva nova ministarstva, zapravo nije ništa od onoga što ste vi napisali u obrazloženju. To je u stvari legalizacija političke trgovine, podmirivanja i dokaz da su apetiti pojedinih koalicionih partnera porasli i da ćete morati sada da napravite neke određene kompromise. To znači da ni podrška nije više onolika kolika je bila, a imali ste je suverenu i imali ste mandat da promenite sve što loše u ovoj Srbiji, sve ono o čemu sada govori govori predlagač zakona, da je neko drugi radio u prethodnih pet ili 10 godina. Pet godina ste imali mandat da pokažete šta znate i umete. Od svega toga videli smo pet vlada i viđamo izbore svake godine i očigledno da će se taj izbor i nastaviti dalje.Dakle, pored toga što u ovom zakonu apsolutno imamo političkog kompromisa i trgovine, a ne efikasnost niti racionalnost, imao još jednu zanimljivu stvar, da su resori podeljeni po feudima, da koalicioni partneri dobijaju svako svoju oblast. Podelili ste Srbiju da se igrate sa njom onako kako odgovara kom koalicionom partneru koji čini Vladu. Tako danas je izbačeno iz nadležnosti Ministarstva privrede sve ono što se tiče javnih preduzeća iz oblasti energetike. Dakle, Ministarstvo energetike će isključivo biti nadležno nad svim poslovima koje obavljaju javna preduzeća iz te same oblasti, verovatno da bi svaki koalicioni partner znao šta njemu pripada, ali kada već tako delite Srbiju i kada uvodite nova ministarstva ja ću vas pitati šta je sa najvećim problemom u Srbiji, šta je sa demografijom, šta je sa porodicom u Srbiji? O tome ne govorite.Maločas sam slušao obrazloženje predlagača zakona kako je poljoprivreda jako važna oblast, zašto treba osnovati novo ministarstvo za zaštitu životne sredine, i ja podržavam to, ali ste pet godina imali priliku da pokažete tu važnost poljoprivrede u Srbiji. To ste na kraju 2012. godine i u vašoj Beloj knjizi i vašem programu i napisali, predstavljajući poljoprivredu kao stratešku granu privrede u Republici Srbiji, da ćete podizati budžet za poljoprivredu svake godine za po jedan procenat sa tadašnjih pet. Dakle, danas bismo trebali da imamo minimum deset, a mi danas imamo ispod pet u procentima i danas kršite Zakon o budžetu i spočitavate nekima pre vas koji su uradili isto, koji su bili loši itd. Pa vi ste došli na vlast sa pričom da ćete biti bolji, da ćete ispraviti sve ono što su ti drugi loše radili. Šta smo dobili u praksi? Dobili smo da vi radite daleko gore nego i ti koje posle pet godina prozivate da su radili loše stvari za Republiku Srbiju.Danas u Republici Srbiji imamo situaciju da je negativni prirodni priraštaj toliko veliki da svake godine Srbija gubi od 36 do 38 hiljada stanovnika. Za deset godina skoro 400 hiljada stanovnika smo izgubili i to ne treba da čudi, jer vas to ne interesuje, vi se time ne bavite. Ne bavite se problemima građana, bavite se velikim temama, manipulacijama, organizacijama raznoraznih predstava. Igara nikad dosta u država u kojoj se ništa ozbiljno ne radi. To je vaš moto.Ja sam slučajno juče bio u jednom marketu. Ispred mene je jedan mlad momak kupovao tri kutije hrane za bebe i to je platio čekovima. Čekovima je to platio u Srbiji? I ne treba da vas čudi onda ovakav prirodni priraštaj. Ne treba da vas čudi ni to što majke prvi put u 28, a muškarci u 33 godine se odlučuju za očinstvo. Ne treba da vas čudi, jer se time ne bavite. To je pitanje svih pitanja. U ovom zakonu toga nema.Ne treba da vas čudi ni to što svake godine desetine hiljada ljudi odlazi iz Srbije. To je rezultat vaše petogodišnje politike i petogodišnjeg rada svih ministarstava, ministara, vlada, usvajanja raznoraznih zakona o ministarstvima koji su samo puka forma za zadovoljavanje političkih ambicija pojedinaca koji danas čine vlast.Prošle vlast.Prošle godine nam je otišlo preko 50 hiljada ljudi. Isti slučaj je bio i 2015. godine. Dakle, to je pražnjenje Srbije. A zašto se prazni? Zato što ne čujete građane Srbije i od njih ste se otuđili.Pre nekoliko dana, tačnije prošle nedelje, momak koji je najbolji fizičar u Srbiji, koji je pozvan da učestvuje na olimpijadi fizičara, iz Trstenika je, nije otišao na olimpijadu fizičara zato što njegovi roditelji nisu imali sredstva da plate avionsku kartu, zato što Ministarstvo prosvete nije izašlo u susret tom mladiću, zato što lokalna lokalna samouprava nije izašla u susret. Dečko je ostao kući.Znate šta su mu rekle kolege – pa nema veze, ima vremena ići ćeš sledećih godina. Taj momak, koga Srbija treba da neguje i u koga treba da ulaže, nažalost, će verovatno, kao i većina njegovih prethodnika koji su bili talentovani, otići u druge zemlje i tamo formirati porodicu i pomagati drugim državama svojim znanjem da se oni razvijaju. problem koji vi ne želite da vidite i ovim zakonom ne želite da ga rešite.Iz tog razloga sam ja lično i naša poslanička grupa SDS-NPS i predložili amandmanom uvođenje ministarstva za porodicu i demografiju, jer smatram da je pored ovih ostalih najvažnije, jedno od najvažnijih ministarstava kojim treba da se bavite. Vi ste počeli time da se bavite. Dali ste ministarki bez portfelja, gospođi Đukić Dejanović, da se time bavi i rekli ste joj – ajte vi postignite te rezultate, a onda ste joj u budžetu izdvojili 130.000.000,

Dakle, to govori o posvećenosti i to govori o prioritetima kako ih vi definišete danas u Republici Srbiji.Onda ste gospodina Vučića postavili za, odnosno on je verovatno sam sebe, za predsednika Saveta za demografiju i populacionu politiku, i to je, naravno, kao i sve ostalo, samo mrtvo slovo na papiru, jer nema apsolutno nikakvih aktivnosti po tom pitanju da se neko zapravo time ozbiljno bavio u prethodnom periodu.Danas, u sklopu ovoga što govorim, imamo i situaciju da se Srbija prazni, da izumire. Mi od 4.709 naselja, koliko danas imamo, imamo 1.200 kojih nestaje. Dakle, to je problem kojim se morate baviti. Nije Srbija samo Beograd, uz uvažavanje svih onih koji tu žive. Srbija je daleko šira od toga i svi građani Srbije treba da zaslužuju ista prava. Nema ovde nikakvih niti o regionalnom razvoju, niti o pomaganju nedovoljno razvijenih područja Republike Srbije. Jednostavno, sve se svelo na puku formu, kao što sam to do sada i govorio.Takođe, ono što moram još jednom da pomenem, a to je da za ovih pet godina niste uradili ništa na onim ključnim problemima koji razaraju ekonomiju Srbije, pre svega mislim na reformu javnih preduzeća. imamo istu sliku koju smo imali 2012. godine kada ste došli na vlast. Obećavali ste reformisanje i EPS-a i „Srbijagasa“ i EMS-a. Izuzev afera koje su dešavale u ovih pet godina, pre svega zahvaljujući stručnim kadrovima, poput direktora EPS kao najvećeg javnog preduzeća, koji je, naravno, kao jedinu referencu za to mesto imao to što je vlasnik pečenjare i plaćao struju za tu svoju pečenjaru, ne treba da nas čudi šta se danas dešava u Republici Srbiji u javnom sektoru i šta se dešava u javnim preduzećima.Danas ste predložili za mandatara, zapravo predsednik Republike, osobu koja je ovde došla u Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave takođe na vaš predlog, koja je trebala da reformiše državnu upravu i da pomogne lokalnoj samoupravi. Znate li šta smo dobili iz toga? Ja sam radio sa njom na nekim projektima, dok smo bili u NALED-u. Danas imamo kao rezultat smanjena sredstva lokalnim samoupravama, imamo naše građane koji čekaju kao nekada za vize, na hoklicama sede u policijskim stranicama da dobiju pasoš, čekaju za zdravstvene knjižice, ne znaju kako mogu da funkcionišu sa zdravstvenim knjižicama. Za godinu i nešto dana rada u svom ministarstvu nije uspela da prebroji radnike u svom ministarstvu. Ne znamo koliko je zaposleno radnika posle zabrane. I to su verovatno kvalifikacije zašto joj dajete sada priliku da vodi Vladu.Ne, jedini i suštinski razlog zašto će ona to biti u narednom periodu je to što će bespogovorno i pokorno slušati predsednika Republike, koji će kao i do sada upravljati i svim preduzećima i svim ministarstvima i svim opštinama u Republici Srbiji, a upravljaće Bogami i Vladom, s tim što ćemo, kao što smo videli, imati dva dva premijera.Dakle, što se tiče ovog zakona o ministarstvima, apsolutno je neprihvatljiv ni za mene lično, niti za našu poslaničku grupu, naročito što je to četvrti po redu i ovi prethodni nas nisu ubedili u suprotno. Ja bih postavio pitanje, ne znam kome, verovatno mandatarki, da li će preuzeti ekspoze koji je pre godinu i nešto dana tadašnji premijer Vučić ovde obrazlagao nekoliko sati, a pojedine kolege su ga proglasile za naučni rad i da se to treba izučavati na fakultetima kao ekspoze, ko će sprovoditi taj ekspoze,

ne možete da dopustite da se iznose takve laži i neistine i da se obmanjuje javnost.Znate, gospođa Brnabić nije svoju familiju, kao neki što su i svoju, a i ženinu zapošljavali u lokalnim samoupravama, pa dođu ovde da nam pričaju o tome kako mladi odlaze i kako nam, ne znam, pada natalitet. I niti je ona uništila sve naše fabrike i preduzeća koja su bili giganti, nego su to uradili neki koji su podržavali one koje su doveli kao eksperte, od Đelića pa nadalje, i koji su nam upropastili privredu, i Dinkića, naravno.Znači, ne ne možete da pričate danas o padu nataliteta kada mi danas imamo zvanične podatke – Srbija u 2017. godini ima 2.000 i nešto više beba u odnosu na prošlu godinu u ovom periodu. Po prvi put imamo napredak u natalitetu. Da ne pričamo o tome što kažu – mladi odlaze. A gde su mogli u njihovo vreme da se zaposle? Koju su fabriku otvorili?Mi danas imamo 56.000 mladih onih koji su u reproduktivnom periodu više zaposlenih nego u njihovom periodu, zato što su ovde došle neke fabrike i neko se zaposlio. Trebalo bi da se stide. Ja vas molim da ne dopustite više ovakvo obmanjivanje javnosti, jer ovo je grubo kršenje Poslovnika. Hvala.

sada.Dakle, ovde se govori, pominju se podaci sa nekim nejasnim aluzijama, sa nejasnim aluzijama dopušta se bez opomene predsedavajućeg i proizvodi se nejasnoća i zbunjenost kod pripadnika javnosti,

dostojanstva Narodne skupštine, iznošenjem laži i neistina, jer kada je reč o opštini Trstenik, dok je moj prethodni govornik bio na mestu predsednika opštine novčana naknada za nezaposlene porodilje u iznosu od 10.000 dinara je kasnila…(Narodni poslanici opozicije negoduju.)Pričam samo o povredi Poslovnika, jer je on rekao da

dajemo podršku ovakvim đacima i apsolutno je neistina izneta. Ne tako davno, moj prethodni govornik se preko medija i ambasada nudio za ministra poljoprivrede u prošloj Vladi, pa možda treba da očekujemo i u narednim danima do izbora Vlade slične ponude i reklame u novinama. Zahvaljujem. Smatram da nije prekršen Poslovnik.Da li želite da se Narodna skupština izjasni u Danu za glasanje?

malopređašnjem govorniku da odgovaram kao predsedavajući, nego sam sišao u poslaničke klupe. Pomenut je predsednik Socijalističke partije Srbije, gospodin Ivica Dačić.Malopređašnji govornik je

tome da postoje dva premijera. Naravno da ne postoje dva mandatara, postoji jedan mandatar i to je gospođa Ana Brnabić, a o ekspozeu i o personalnim rešenjima govorićemo onda kada budemo saslušali ekspoze i kada budemo saslušali predlog za sastav novog kabineta.Što Socijalističke partije Srbije, da, mi delimo odgovornosti i vrednosti kada je reč o Vladi Republike Srbije i da, naravno, izražavamo spremnost i opredeljenost da zajedno sa Srpskom naprednom strankom nastavimo zajedno da radimo na realizaciji onoga što će biti proklamovani ciljevi i načela buduće Vlade Republike Srbije.Ko će biti ministar i ko će obavljati koju funkciju, ja nemam nameru u ovom trenutku da nagađam. Saslušaćemo ekspoze budućeg mandatara za sastav nove Vlade, ali ako to bude ponovo neko iz redova Socijalističke partije Srbije, naravno da će kao i do sada odgovorno, ozbiljno i posvećeno obavljati posao, u najboljem interesu Srbije i naših građana.Ostavite vi, gospodine Aleksiću, naše odnose nama. između Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije su i strateški i dugoročni i potvrda tih odnosa su rezultati, a te rezultate, ono što je najvažnije, na pravi način sagledavaju građani. Građani su ti koji daju konačan sud. Bavite se vi odnosima unutar opozicije. Zahvaljujem.

a nemate pravo na repliku kada je u pitanju povreda Poslovnika, kada je u pitanju to obrazloženje. Znači, kolega Milićević je samo odgovorio na ono što ste vi definisali u vašem govoru.Nemojte sada zloupotrebljavati, molim

Dragi, poštovani, poniženi i uvređeni građani Srbije, pomaže bog svima.

o nameri zbog čega vi predsedavate danas Narodnom skupštinom Republike Srbije.Želim da čestitam Srpskoj naprednoj stranci održavanje gej parade danas u Beogradu, jer je to izuzetno važna tema, u skladu sa novim zakonom o ministarstvima. Ranije smo imali jednu, ali, otkad je Srpska napredna stranka na vlasti, sada imamo dve gej parade i to je taj napredak na putu Srbije u evropske integracije i ja vam zaista na tome čestitam.Ono što je mnogo veći problem od toga, jeste što mi pod vašom vlašću, nažalost, poštovani građani Srbije, nemamo državu. Za pet godina vlasti Srpske napredne stranke, mi smo imali četiri izborna ciklusa i mi imamo četvrtu Vučićevu Vladu za pet godina vlasti Srpske napredne stranke. Prva je bila ona gde je formalno predsednik Vlade bio Ivica Dačić, dok je suštinski šef Vlade bio prvi potpredsednik Aleksandar Vučić, druga je bila samo ona od dve godine, od 2014. do 2016. godine, treća ova skandalozna Vlada od nekoliko meseci, pre nego što je Aleksandar Vučić pobegao sa mesta predsednika Vlade i evo, dobijamo sada i četvrtu Vučićevu Vladu, na čelu sa lažnim mandatarom, maskom, ikebanom, Anom Brnabić.Ono što je ovde važno, a zbog čega vi menjate Zakon o ministarstvima… **Vladimir da ne vređamo ljude, da ne vređamo mandatare, bilo koga u ovoj sali i van ove sale. Hvala. **Boško Obradović** Hvala, predsedavajući.Veoma je teško uvrediti mandatara ako je mandatar dvoglav, ako ima dve glave, ako politički deo vodi Ivica Dačić a ekonomski deo Ana Brnabić, tako da se onda ne zna ko je premijer i ja onda nikoga nisam mogao da uvredim. Kada budete definisali ko je premijer u toj Vladi, da li onaj koji vodi politički deo ili onaj koji vodi ekonomski deo, onda možemo eventualno govoriti i uvrediti premijera. A ako nema premijera, ako je premijer i dalje Aleksandar Vučić, onda ga ne možemo uvrediti.Dakle, da se vratim na temu, vi ste me prekinuli.Novi Zakon o ministarstvima je zapravo slika i prilika vlasti Srpske napredne stranke u ovih pet godina i svih laži i lažnih predizbornih obećanja kojih smo se nagledali.Svi se sećamo priče o maloj Vladi kojom nas je nekada, kao i svim svojim lažnim obećanjima, obasipao Aleksandar Vučić. Danas je ta mala Vlada izašla na 18 ministarstava koje vi ovde nama predlažete. Tako su prošla i sva lažna predizborna obećanja Aleksandra Vučića.Ono što je za nas u Srpskom pokretu Dveri ovde najpogubnije jeste taj nastavak tog katastrofalnog puta Srbije u Evropsku uniju po svaku cenu. Poštovani građani Srbije, mi 17 godina idemo u Evropsku uniju i nikako da u Evropsku uniju uđemo. Mi 17 godina žrtvujemo sve naše nacionalne, državne i ekonomske interese, zarad malog ustupka od strane briselskog centralnog komiteta. Ni najmanjeg ustupka nema, samo nove ucene, samo novi pritisci, samo nova poniženja iz Brisela.Verujte, Brisela.Verujte, veoma je tragikomično kada nas o putu Srbije u Evropsku uniju kao o nečemu sjajnom uverava jedan Aleksandar Martinović, koji je čitavu svoju političku karijeru gradio na protivljenju I onda se zaista postavlja pitanje – kom Aleksandru Martinoviću verovati? Da li onome koji je bio protiv Evropske unije, ili ovome koji sada grozničavo brani put Srbije?Jer, ako vi predlažete ministarstvo za evropske integracije, onda to znači da vi želite do kraja da čitavu Vladu Republike Srbije stavite u funkciju Evropske unije i interesa Evropske unije u Srbiji. Ovo neće biti srpska Vlada, ovo će biti kolonijalna uprava, Vlada Evropske unije u Beogradu. I to je suština uvođenja ministarstva za evropske integracije.Koliko ste vi u Srpskoj naprednoj stranci napredni, najbolje govori to što vam je trebalo pet godina da shvatite da postoji ekologija kao važna društvena oblast u Srbiji. godina vlasti vam je trebalo da izdvojite ministarstvo za zaštitu životne sredine u posebno ministarstvo. Pet godina vam je trebalo da shvatite koliko je ugrožena zaštita zdravlja građana Vrbasa zbog Velikog bačkog kanala ili građana Pančeva, Užica ili Lazarevca. I sada vi nama predlažete ministarstvo za zaštitu životne sredine, posle pet godina vaše vlasti, a da ni jednog trenutka ne priznate da se do sada uopšte niste bavili ekologijom, da nemate pojma o ekologiji, da vas je Evropska unija naterala da imate ministarstvo za zaštitu životne sredine, jer bez toga vi ga nikada sami ne biste uveli.Vi inače u Srbiji ne radite ništa dok ne pitate gazdu u Briselu. I to je suština i ovog uvođenja ministarstva za zaštitu životne sredine, koje ja pozdravljam i trebalo ga je odavno uvesti, ali, eto, naprednjacima treba pet godina da shvate osnovne stvari.Sa druge strane apsolutno smo, kao Srpski pokret Dveri, protiv ovog skandaloznog ministarstva za evropske integracije. Uostalom, kroz amandmane na ovaj zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima, predložili smo pravi ministarski kabinet, a to je ministarstvo za evropske dezintegracije i Evropu posle raspada Evropske unije, što je mnogo aktuelnije danas u Evropi, od vašeg ministarstva za evropske integracije.Ono što, naravno, ja ovde moram da konstatujem i to je moja obaveza, jeste da u samoj Srpskoj naprednoj stranci i među biračima SNS-a i SPS-a ima veliki broj ljudi koji dele sa mnom ovo mišljenje, protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju. Koji je razlog zašto ti ljudi u ovom trenutku glasaju za SNS i SPS, o tome možemo da diskutujemo, ali je ključno da oni dele mišljenje Dveri da su protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju. To pokazuju sva istraživanja javnog mnjenja.Kada pitate građane Srbije da li su za ili protiv ulaska Srbije u EU, više od 40% građana Srbije je protiv ulaska Srbije u EU, više od 60% građana Srbije je protiv ulaska Srbije u EU ako smo ucenjeni priznanjem nezavisnog Kosova, a svi znamo i vi najbolje znate da smo ucenjeni priznanjem nezavisnog Kosova da bismo nastavili ovakve katastrofalne i štetne pristupne pregovore ka putu u EU. Dakle, više je nego jasno

stvar koja je ovde veoma važna, veoma je važno da naglasimo i da građani Srbije čuju čega nema u vašem Zakonu o ministarstvima.

Zašto apsolutno ne brinete o prezaduženim porodicama koje ne mogu više da servisiraju svoje dugove i plaćaju komunalne usluge? Zašto dozvoljavate da privatni izvršitelji i javni izvršitelji izbacuju porodice iz svojih domova kada su prezaduženi? Kako se dozvoljava uopšte da žena danas ostane bez posla kada je u drugom stanju, da ne može da se zaposli ako planira porodicu, da ne može da uskladi majčinstvo sa poslovnom karijerom, da ne može da bude sistematski na državnom nivou organizovano jedno ministarstvo koje će podržavati rađanje, mlade bračne parove, porodice sa više dece, samohrane majke i očeve itd, Iznova ste izbegli da donesete najvažnije ministarstvo koje je potrebno Vladi Republike Srbije, a to je ministarstvo za porodicu i populacionu politiku. Uostalom, o tome ćemo vam mnogo detaljnije govoriti kada na red dođu naši amandmani koji to predviđaju.Moja obaveza je da pred građanima Srbije iznesem šta ste još zaboravili da predvidite vašim Zakonom o ministarstvima. Zaboravili ste naravno Srbe na Kosovu i Metohiji, jer nema ministarstva za Kosovo i Metohiju. Zaboravili ste sve Srbe koji žive van Srbije, jer nema ministarstva za Srbe u regionu i rasejanju. Inače, od trenutka dolaska na vlast SNS ukinuta je svaka briga za Srbe van Srbije. Ukinuto je ministarstvo za dijasporu i Srbe u okruženju, svedeno na nivo kancelarije. Zatim, ukinuta je kancelarija za Srbe u regionu i rasejanju, svedena na nivo uprave pri Ministarstvu spoljnih poslova. Tri godine ne možete da izaberete direktora Uprave za Srbe u regionu i rasejanju i to je najbolja slika vašeg odnosa prema našim sunarodnicima koji žive van granica Srbije. Pa, naravno da niko nije očekivao da ćete vi predvideti ministarstvo za Srbe u regionu i rasejanju.Jedna trećina našega naroda živi van granica Srbije. Ko brine o Srbima van Srbije? Koji deo državne uprave se time bavi? Da li je to nebitno za vas? Da, to je nebitno za vas. Za vas je bitno samo šta kaže Centralni komitet iz Brisela, šta kaže NATO pakt, šta kaže MMF i druge vaše strane gazde. Vas ne interesuju interesi Srba koji žive u bivšim jugoslovenskim republikama bez ljudskih prava, bez građanskih prava, bez verskih prava, bez prava na imovinu i sa svim drugim skandaloznim rešenjima koja su prema njima doneta od strane vlasti bivših jugoslovenskih republika. Vas ne interesuje višemilionska srpska dijaspora koja vam svake godine u doznakama donosi u državu više milijardi dolara. Duplo više nego svi vaši strani investitori zajedno dobijete na godišnjem nivou od srpske dijaspore i evo kako vraćate srpskoj dijaspori, nemate čak ni ministarstvo za Srbe u okruženju i rasejanju.Naravno, nemate ni ministarstvo vera, jer da vi brinete o tradicionalnim verskim zajednicama ne biste organizovali ne jednu, nego dve gej parade godišnje u Beogradu, jer je zapravo to slika vašeg homoseksualnog lobija koji vlada Srbijom na čelu sa Aleksandrom Vučićem.Ono što ovde jeste ključno i na šta želim zapravo posebno da skrenem pažnju javnosti, dakle, sve što je važno za državu Srbiju, Srbi na Kosovu i Metohiji, Srbi u regionu i rasejanju, ministarstvo vera, dezintegracije u Evropi koje moramo da pratimo da bismo se snašli u novom evropskom poretku nakon raspada EU i naravno ministarstvo za porodicu i borbu protiv bele kuge, toga nema u vašem Predlogu zakona o ministarstvima, ali tu ste se posle pet godina setili da postoji ekologija, što najviše govori o tome koliko ste vi napredni. Vi ste izuzetno nazadnjačka stranka, ne samo zbog organizacije gej parade, nego upravo zbog ovog slučaja upravo zbog ovog slučaja gde vam je trebalo pet godina da shvatite da nam je potrebno ministarstvo za zaštitu životne sredine. Ni to ne biste shvatili da vam kao i većinu ovih stvari, a to vi ovde otvoreno pišete, kaže – obaveze usklađivanja sa dokumentima i propisima EU. Sve Sve što vi radite, gospodo na vlasti, čitava vaša politika, vaš sistem vrednosti, sve ono za šta se zalažete i sprovodite u Srbiji, to je samo obaveza usklađivanja sa interesima EU, koja vas je dovela na vlast

ste rekli – moja je obaveza. Vaša je obaveza da poštujete Poslovnik i ja vas molim da poštujete Poslovnik i da govorite o onome što je tačka dnevnog reda današnjeg zasedanja, a to je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima. Izvolite.

**Boško Obradović** Hvala.Dakle, sve što je od interesa građana Srbije i srpskog naroda, toga nema u novom Zakonu o ministarstvima, a sve što je u interesu EU i zapada, to ste stavili u novi Zakon o ministarstvima. Vi ste kontinuitet DOS-a, vi ste vrhunac DOS-a, vi ste vrhunac petooktobarske republike, vi ste vrhunac služenja interesima zapada. Aleksandar Vučić, nikada Srbija nije imala većeg slugu zapada od Aleksandra Vučića. Hvala vam. ima predstavnik predlagača, narodni poslanik Aleksandar Martinović. Izvolite.